Pitam želi li predstavnik predlagateljice dodatno obrazložiti prijedlog? Da. Poštovani zamjenik ministra pomorstva, prometa i infrastrukture, uvaženi Zdenko Antešić, izvolite. Hvala lijepa gospodine potpredsjedniče Hrvatskog sabora. Uvažene zastupnice i zastupnici. Izmjene i dopune Zakona o zračnom prometu inicirane su prije svega radi produženja roka 28. srpnja ove godine do kojega su se trebali stvoriti uvjeti i prenijeti nadležnost obavljanja zaštitnih pregleda putnika i njihove ručne prtljage na pravne osobe registrirane za obavljanje tih poslova. kako se radi o procesu od iznimne osjetljivosti i značaja za zaštitu civilnog zračnog prometa u kojem sudjeluje čitav niz subjekata poput Hrvatske agencije za civilno zrakoplovstvo, Ministarstvo unutarnjih poslova, Zračne luke, pravne osobe registrirane za obavljanje zračnih djelatnosti, itd., predlaže se produženje roka do 26. ožujka 2015. godine, tj. do završetka zimske sezone, kako bi se omogućila tranzicija izvan turističke sezone i razdoblja visokog intenziteta prometa. Osim toga, ove izmjene i dopune Zakona o zračnom prometu uređuju i izvođenje padobranskih skokova, upotrebu i odražavanje padobrana te prekršaje za padobrance, budući da isto nije bilo propisano postojećim odredbama zakona. Dalje, uključivanje pilota sportsko rekreativnih zrakoplova uz zrakoplovno osoblje. Dalje, mogućnost privremenog ili trajnog oduzimanja dozvole zbog postupanja kojima se ugrožava sigurnost zračnog prometa, zatim pokretanje prekršajnog postupka protiv osoba koje počine prekršaj u civilnom zračnom prometu zrakoplovom ili u zrakoplovu upisanom u Hrvatski registar civilnih zrakoplova, te jasnije definiraju sportsko-rekreativnog zrakoplova i zrakoplovne priredbe, zatim ovlast Hrvatske agencije za civilno zrakoplovstvo za podnošenje optužnih prijedloga u svojstvu ovlaštenog tužitelja izdavanja prekršajnog naloga za prekršaje iz područja civilnog zrakoplovstva, te sadržaj Statuta Hrvatske agencije za civilno zrakoplovstvo u smislu unutarnjeg ustrojstva tj. načela za unutarnje ustrojstvo, vrste unutarnjih … jedinica itd. Hvala lijepa. Zahvaljujem. Žele li izvjestitelji odbora uzeti riječ? Ne. U ime Hrvatskih laburista-Stranke rada poštovani Mladen Novak. Izvolite. sada smo čuli, doduše čuli smo to i na odboru, pravi razlog zbog čega uopće ide ovaj zakon u hitnu proceduru. Inače ovo obrazloženje koje piše ovdje u ovom materijalu koji smo mi dobili, nigdje se ne spominje taj stvarni razlog zbog čega to je tako. A stvarni razlog je ustvari članak 16.stavak 1.koji propisuje odgodu prijenosa ovlasti pregleda putnika i prtljage na privatnu zaštitarsku tvrtku. Interesantno da se čak ni u ovom dijelu odredbe važećeg zakona koje se mijenjaju odnosno dopunjuju čak ni tu ne spominje stvarni razlog zbog čega se ide u ove promjene. Ne znam da li ovi svi ostali razlozi koje je uvaženi zamjenik ministra spomenuo, da li su oni oni toliko bitni da zbog njih se mora poštivati ta procedura hitna procedura, ali evidentno je da je stvarni problem u ovoj privatnoj zaštitarskoj tvrci. E sada ja postavljam sebi pitanje, iskazujem sumnju, a volio bih da netko od vas ako je slučajno pročitao ovaj tekst pa da se zapita ili možda zna odgovor na to pitanje, da li je u pitanju nespremnost određene tvrtke koja se nije stigla pripremiti za ono što se morala pripremiti kako bi sa ovim datumom mogla preuzeti tu dužnost ili je u pitanju nešto drugo. Na odboru smo čuli da su svi prisutni su iskazali sumnju općenito u zaštitarski sektor koji je u RH u njegovu uređenost i u njegovu spremnost za ozbiljnost preuzetih poslova po ovome što se ovdje navodi, tako da me ne bi iznenadilo,ne mogu tvrditi nemam nikakve dokaze za to, nemam ništa opipljivo ali ne bi me iskreno rečeno iznenadilo da danas sutra saznamo da je u pitanju neka zaštitarska tvrtka tipa kao što smo imali partnera za HŽ Cargo neki novi Gruica samo eto sa područja RH. Ovdje se Ovdje se navodi isto tako da ovim izmjenama zakona, mogućnost ukidanja rješenja odnosno drugog upravnog akta u slučajevima postupanja protivno primjenjivim propisima. Sada se ja pitam da li ovo postoji svijest da je Hrvatska agencija za civilno zrakoplovstvo izdavala i rješenja odnosno i druge upravne akte kako ovdje navodi koji nisu u skladu sa primjenjivim propisima, a na tome jednostavno primorava činjenica da smo kroz medije pa i nešto i u direktnim kontaktima čuli da jako, jako puno primjedbi ima upravo na rad te agencije. E sada, da li je ovo način da se elegantno izvučemo iz problema koje smo sami zakuhali ili je eto možda malo dvosmisleno ili nedovoljno preciziran ovaj dio teksta? Ono što me više muči u toj svoj priči je to što mi sve moramo privatizirati. I sada za one koji nisu čitali ovaj tekst nisu se bavili s ovom problematikom vjerojatno im je to i nepoznata činjenica,

u tim zračnim lukama i da obavljaju onaj dio poslova koji se ne može prenijeti na zaštitarske tvrtke. Znači sada ćemo taj dio novca koji u suštini zračne luke plaćaju MUP-u za izvršenje tog posla koji moraju obavljati, sada ćemo te iste novce dijeliti nekim zaštitarskim tvrtkama. Ne znam da li je to baš nužno, na kraju krajeva i sami članovi odbora bez obzira na stranačku pripadnost su isto iskazali sumnju u neophodnost takvog a tim prije što nismo mi jedina zemlja u EU koja to nije tako riješila. Znači još uvijek ima zemalja u EU koje to nisu prenijele na zaštitarske tvrtke u kojima to radi službena policija odnosno njihovo MUP. Da je ta sumnja Da je ta sumnja u mogućnost pogodovanja opravdana, inače ja kada god je ovo Ministarstvo u pitanju iskazujem sumnju ali vjerujem da nisam jedini, podsjetiti ću vas i na svojevremeno imenovanje članova Agencije za istraživanje velikih nesreća u zračnom, željezničkom i pomorskom prometu. U tom slučaju tri najveća stručnjaka u Hrvatskoj koja su imenovani u tu agenciju su iz Ivanca i Zaboka. Ne znam da li je to slučajno zato što je i ministar iz tog kraja ili je to stvarno eto mjesto na kojem se školuju i obučavaju najveći stručnjaci u prometu. Isto tako iako nije direktno vezano na ovu temu ali se tiče zračnog prometa ne mogu shvatiti da imamo takvu potrebu da u koncesiju idu svi naši aerodromi. Zbog čega? Nema dugo je bila ovdje rasprava o Izvješću agencije za zaštitu zaštitu tržišnog natjecanja pa smo postavili pitanje zračna luka Brač, investirani su silni novci u osiguranje, najedanput sada država se izvlači iz tih poslova. Imamo situaciju da zračna luka Rijeka, ravnatelj ili direktor zračne luke prvi puta najavljuje 2014. godinu da će poslovati sa dobiti ide u koncesiju. Imamo zračnu luku Osijek koja je imala simbolični ali ipak od 25 tisuća kuna simboličnu dobit ali i povećanje neko enormno 1000% prometa u toj zračnoj luci. Ali onda se opet u okviru ovog ministarstva se tako dobro organiziramo da zatvorimo sve prilazne ceste toj zračnoj luci da oni ipak ne bi slučajno ostvarili neke pozitivne rezultate. Pa prema tome, ima razloga ako nema mi ćemo stvoriti razloga da i oni budu u u skladu sa tom našom odlukom da ih moramo dati u koncesiju. Hrvatski laburisti-Stranka rada će biti protiv ovog zakona i svega ovog što sam naveo ali prvenstveno iz razloga što ovo stvarno nema razloga da ide u hitnu proceduru sa obrazloženjem koje nije navedeno. Hvala. Hvala lijepa gospodine potpredsjedniče Hrvatskoga sabora, gospodine zamjeniče ministra, kolegice i kolege. Pa postavlja se jedno elementarno pitanje da li ova Vlada može donijeti jedan zakon koji će biti primjenjiv. Jer ovdje ništa nije sporno ako se Vlada odlučila da imamo potpuno iste kriterije i način rada zaštite u zračnim lukama kao što je to u većini zračnih luka u svijetu, ako je odredila nekakav datum onda se postavlja pitanje zašto to nije provedeno. Tim više što taj posao su do sada radili policajci. Pa zar nije logična stvar da si je netko trebao postaviti pitanje što će biti sa tim ljudima. Kud će oni, da li će preći u ove zaštitarske tvrtke tko bude htio ili ako ostanu u MUP-u kuda će MUP s njima. Pa ne radi se to o dva čovjeka. I sada najedanputa navrat nanos praktički zadnji dan zasjedanja Hrvatskoga sabora mi donosimo po hitnom postupku zakon kojim produžujemo taj rok da se sve ove manje zračne luke prilagode a najveća zračna luka se prilagodila. Zagreb već nekoliko mjeseci ima privatnu tvrtku koja vrši zaštitu i kontrolu. ovdje se postavlja jedno pitanje zar nije logična stvar ako je Vlada ili netko tko je već provodio natječaj ili tko je odredio da se provede natječaj da odredi rok do kada svi koji upravljaju zračnim lukama a praktički izuzev zračne luke u Zagrebu kojom upravljaju Francuzi sve ostale zračne luke su pod direktnom ingerencijom Vlade. I sada pogledajte šta se događa. Tamo gdje Vlada nije vlasnik, dakle tamo gdje upravlja netko drugi, oni su uredno proveli natječaj, o tome ću nešto kasnije reći kakvi su uvjeti itd., koliko se to sada više plaća, ali nije bitno, sukladno pozitivnim zakonskim propisima oni su proveli natječaj, taj posao dali privatnoj tvrtki i već nekoliko mjeseci u zračnoj luci Zagreb taj posao radi jedna zaštitarska tvrtka. Ali vrlo interesantno, tvrtke u kojima je Vlada imenovala svoje predsjednike uprava, u kojima Vlada ima svoje predsjednike i članove nadzornog odbora te tvrtke nisu provele taj posao. E sada se postavlja pitanje je li tu netko odgovoran? Jer da je zamjenik ministra rekao jedan opravdan razlog zašto se taj posao nije mogao završiti u ostalim zračnim lukama a u zračnoj luci Zagreb je napravljen onda bi to čovjek razumio. Ovako što sada imamo? Kontrolu u zračnoj luci Zagreb vrši privatna zaštitarska tvrtka a u svim ostalim ostalim zračnim lukama u Hrvatskoj to radi još uvijek Hrvatska policija. Pa zar to nije smiješno? S druge strane to jasno pokazuje kakva je efikasnost ove Vlade. Ništa drugo. Ili je to možda isto bio program outsourcinga od kojeg je Vlada odustala pa će sada napraviti firmu Spin offa pa više neće biti privatna zaštitarska tvrtka nego će se ove usluge zaštite i kontrole, osnovati će se jedna nova tvrtka na koju će se sve to skupa prenijeti. Dakle, opet u kasnim večernjim satima se želi progurati jedna točka dnevnog reda, na kraju krajeva vi ćete je i usvojiti koja naprosto nema veze sa zdravom pameću. Da li smo s obzirom da je zakon ako se ne varam u zadnje dvije godine tri puta mijenjan, da li smo prilikom zadnjih izmjena ili već kada smo donosili odredbu u zakonu da to više neće raditi policija nego privatne tvrtke, da li je tada ministar pretjerao kao što je pretjerao u niz drugih stvari? I na kraju krajeva, sve ono njegovo vrlo benevolentno i frajersko odgovaranje se pokazalo kao neuspjeh u cijeloj priči. Očigledno da je i ovdje napravio promašaj, očigledno. Opet nije uspio završit posao, opet nije uspio natjerat one koji su trebali taj posao napravit da ga naprave. Ali ne, mi pričamo što pričamo, o Zračnoj luci Split, Dubrovnik, Zadar, Pula, Rijeka, svim ovim manjim, još u vijek su hrvatski policajci tamo. Istina da u Zračnoj luci Zagreb su usluge koje naplaćuje ova tvrtka koja sad vrši zaštitu, porasla je po putniku iz razloga što se sad stvarni troškovi obračunavaju i netko ih mora platit, mora ih platit zračna luka, a dosad je to sve bilo u sklopu troškova Policije. Ne znam ja da li je uopće Hrvatska policija fakturirala to zračnim lukama. Naime, ti ljudi su dobivali novce iz proračuna kao što su dobivali svi ostali policajci i u onoj ukupnoj sistematizaciji da tako kažem Ministarstva unutarnjih poslova su između ostaloga bili i ljudi koji trebaju radit taj posao. E sad gledajte kolegice i kolege, bila bi logična stvar kad je išla izmjena ovoga zakona da je išla i izmjena zakona, zapravo Pravilnika o unutarnjem ustrojstvu, a izmjena Zakona o Vladi gdje je struktura organizacije Ministarstva unutarnjih poslova, gdje bi jednostavno ti poslovi koji predviđaju organizacije zaštite na zračnim lukama nestali i za taj iznos se trebao smanjiti državni proračun ili su se ti ljudi trebali preraspodijeliti na nešto drugo. S obzirom da nije napravljeno niti jedno, niti drugo, niti treće, ovo samo ukazuje kako se neracionalno koriste proračunska sredstva. gledajte kolegice i kolege, ako je u jednom zakonu stajalo da od tog i tog datuma policajci više vršit neće taj posao, ministar unutarnjih poslova nije smio osigurati zapravo tražit od Ministarstva financija da mu se osiguraju sredstva za plaće za te ljude. Zašto, zato što ti ljudi ne rade taj posao više do kraja godine. I mi kad bi se sad strogo držali i Zakona o proračunu i Zakona o fiskalnoj odgovornosti onda je tu netko napravio grdne pogreške, ali istovremeno oni koji znaju s ove strane Sabora držat silne lekcije, nitko danas neće pričati o tome. No tu smo gdje jesmo, dakle naočigled jedna tehnička odluka koju bi sigurno klub HDZ-a podržao, ali ovaj aljkavost i šlamperaj hrvatske Vlade koja nije u stanju bila provest natječaj naprosto ne možemo podržati i ovaj zakon je samo slika i prilika ove Vlade. Ovaj zakon je samo pokazatelj kako se ova Vlada odnosi prema proračunu, kako se ova Vlada odnosi prema novcima poreznih obveznika zakon je samo još jedan dokaz da jedan naočigled tehnički poslić ova Vlada nije u stanju napraviti. Onda možete se kolegice i kolege upitati, ustvari dobivati automatski odgovor zašto ove 2,5 godine nije uspjela praktički niti jedna reforma. I onda vam se nameće naprosto ono što je rekao čelni čovjek Svjetske banke, da je to istina i zbog te istine ne možemo podržat ovaj zakon. Kolega Šuker, dobro ste obrazložili kompletan zakon i zapitali ste se da li će donijeti Vlada jedan zakon koji će bit primjenjiv. Mislim da i sami odgovor znate da je to teško da će bit primjenjiv, odnosno bit će primjenjiv ali neće bit primjenjiv odmah nego nakon par godina jer će par izmjena i dopuna ići sa pomicanjem roka. Kao što je i neshvatljivo da u ovom zakonu tri godine nije bilo dovoljno da se sve stavi na svoje stvari nego im treba još poslije turističke sezone kad ne bude prometa, kako je rekao zamjenik, pomoćnik ministra, a 3. mjesec je rok, znači ne poslije turističke sezone nego ćemo opet doći pred turističku novu sezonu. Ali govorili ste i o provedenom natječaju na Zračnoj luci Pleso i kako je moguće i tko raspisuje takve uvjete natječaja koje ne može zadovoljiti državna zaštitarska tvrtka, u ovom konkretnom slučaju što je bilo na Plesu AKD zaštita, već strana korporacija odnosno domaća tvrtka ali vlasnik je strana korporacija, iz razloga što se u uvjete natječaja stavlja da treba dostaviti pet potvrda o istim ili sličnim poslovima obavljenim u posljednje 3 godine. Naravno, domaći zaštitari nisu osposobljeni budući da do sada nisu imali prilike konkurirati za ove poslove, … raditi i naravno da onda ne mogu konkurirati na takvim natječajima i da se još lani pisalo u dnevnom tisku da naše tvrtke neće moći udovoljavati takvim natječajima i da će sa sigurnošću strane tvrtke dobivati takve natječaje. Da li je to slučajnost i da li se tako i na taj način vodi računa o konkurentnosti i rentabilnosti državnih tvrtki? **Šuker, Ivan (HDZ)** Pa kolega Jerolimov, vi ste se u principu dotaknuli prave stvari. Jeste, stvarno, strana tvrtka je dobila posao, ali za tu stranu tvrtku radi pet hrvatskih zaštitarskih tvrtki. Sad pod onom krinkom da mora imati iskustvo ta strana tvrtka ima iskustvo, ali tehnički poslove rade ljudi koji nisu u toj stranoj tvrtki bili. Meni je drago da taj posao rade hrvatske tvrtke, da taj posao rade hrvatski zaštitari, međutim nije mi drago da šlag sa te torte će završiti u Švedskoj. Jer da je natječaj bio drugačije koncipiran, a mogao se koncipirati drugačije samo da se odrede uvjeti i ljudi koji rade taj posao s obzirom da će vjerojatno jedan dio policajaca preći u te tvrtke, onda bi hrvatske tvrtke zadovoljile te tehničke uvjete i hrvatske tvrtke su mogle napraviti svoj vlastiti konzorcij, dobit taj posao i vjerojatno bi ta cijena bila niža i taj šlag bi ostao u Hrvatskoj. Ali toliko o tome kako se vodi briga o hrvatskom novcu kako je sve javno i transparentno. Iskreno govoreći hrvatske građane od te transparentnosti već boli i glava. **Borić, Josip (HDZ)** Hvala lijepo. Uvaženi kolega Šuker, vi se pitate gdje će policajci. Pa evo još mi imamo jednu točku poslije ove. Imamo vjerodostojno tumačenje Zakona o policiji i vjerojatno će možda i po tom vjerodostojnom tumačenju možda će ih se negdje razmjestiti, naravno. Problem je što mi evo u drugoj godini, u stvari dvije i pol godine već treći put mijenjamo ovaj Pazite, tri puta. Mi pa gotovo da i nema zakona kojeg nismo jedno dva, tri, četiri puta raspravili. To je samo slika i prilika vlasti koja jednostavno metodama pokušaja i pogrešaka stalno ostavlja osjećaj da se događaju reforme, a ne ide nam nigdje. Ne ide nam ni na moru, ni na cesti, ni u zraku, ni na željeznici, nigdje. Pa pogledajte šta se dešava? Vlak Zagreb – Split ostane bez goriva, 9 sati se putuje dok dođe gorivo pa oni to premjeste. Direktor Jadrolinije kupi najskuplji automobil, naruči kakav je postojao na tržištu, najskuplji. Pa onda malo javnosti pa odustane. 4 trajekta, 2 gotova, 2 čekaju. Gdje će to na koje linije? Ne znam. Ministar kaže nije me briga koje se linije ukidaju u željeznici. Zračne luke na granici isplativosti. Pogledajte dobit javnih poduzeća, prepolovljena u odnosu na prošlu godinu. Jednostavno ne znamo uopće da li se to Ministarstvo prometa, infrastrukture uopće kreće. Mi imamo osjećaj da je to teška inercija, onako samo od sebe, pa kad se nešto dogodi mi malo popravljamo i malo po malo, mic po mic četvrta godina je blizu, a onda poslije kuda koji mili moji

ako tome dodamo modernizaciju HŽ-a vidjet ćemo da sve stoji. Međutim, ima nešto drugo. Ovaj Sabor je na prijedlog istog ministra izglasao zakon u kojem se onih 60 lipa od Hrvatskih autocesta dijeli, ide 20 lipa Hrvatskim cestama, 20 lipa HŽ-u, a Hrvatske autoceste su ostale samo na 20 od 60 lipa ili ko da im je netko, ne ko da im je, nego im je na godišnjoj razini uzeto preko 800 milijuna kuna. Je kolega Boriću, ali sa 30.6. Hrvatske autoceste su morali vratiti anuitet od milijardu i 200 milijuna kuna. Nisu mogli dobiti kredit jer im banke nisu mogle dati taj kredit, morali su dobiti informaciju iz Bruxellesa, zapravo potvrdu iz Bruxellesa da li je jamstvo države potpora ili jamstvo države nije potpora. 30.6. je to plaćeno. E sad se postavlja pitanje koja je egzibicija to bila u javnom i transparentnom vođenju državnih financija, tj. kako je to plaćeno iz državnog proračuna ili na neki drugi način, a da o tome nitko pojma nema. Vrlo interesantno. Ali vidite kolega Boriću da netko nije trčao pred rudo nego čekao da se svi ovi procesi provedu, pa da su Hrvatske ceste uredno, autoceste uredno ubirali tih 40 lipa vjerojatno ne bi imali takvih problema. Ali s obzirom da su došle u situaciju u kakvu su došle hrvatske banke bez obzira na jamstvo države im se nisu usudile

Hvala. Pa kolega Šuker, evo bit ću vrlo kratak. Postavili ste pitanje da li je MUP naplaćivao svoje usluge, odnosno da li je Zračna luka plaćala išta MUP-u po pitanju njihovog posla u zračnoj luci. Ne znam, ali zato znam da je MUP uredno morao plaćati korištenje prostora koje su njegovi članovi odnosno pripadnici MUP-a koristili za vrijeme svog obavljanja posla. Odgovor Ivan Šuker. **Šuker, Ivan (HDZ)** Da kolega Novak, vrlo interesantno je to, jer taj način funkcioniranja zračnih luka je praktički ostao iz bivšeg sustava i nitko nije gledao kad je netko došao tu kada raspisuje natječaj ako mu ja nešto plaćam onda mora doći sa svojom opremom. Znači on je morao tu opremu otkupiti od države, a ne država mu je ostavila opremu, ovaj je dopelal svoje ljude, digao je za 40, 50% po putniku. To vam je na međunarodnom letu karta skuplja jedno 65 kuna, a na domaćem letu jedno 50-tak kuna i nikom ništa. Vrlo interesantno! Nikom ništa. E sad se postavlja jedno pitanje da ste vi došli iz Švedske i dali ponudu za jedan takav posao. Jel' bi vama informacija o tome da će vam sva ta oprema ostati na korištenje bila itekako interesantna da možete dati nižu cijenu od nekih domaćih ponuditelja, jer i neke domaće zaštitarske tvrtke. Ali kažem, sreća je da za ove strance će raditi domaće zaštitarske tvrtke. To je jedina sreća. Dakle, radit će hrvatski ljudi, ljudi iz iz hrvatskih zaštitarskih kuća. Neće nam doći stranci raditi. Ali ponavljam, ti ljudi će dobiti manju plaću, jer stranac mora naplatiti ovaj svoj dio priče. Ali Hrvatska država nije naplatila ovu opremu koju ima ili možda i je, ali mi to nikad nismo dobili informaciju. Negdje se moralo to vidjeti, ali tako je kako je. No, vrlo interesantno je da ćemo mi negdje za jedno pola sata raspravljati o vjerodostojnosti toga što su hrvatski sudovi presudili, a baš što se tiče hrvatskih policajaca, a u proteklih 10 godina ti ljudi su nekoliko puta zakinuti i uvijek su, svaki put su dobili sudski spor. I ni jednoj Vladi još nikada nije palo na pamet da traži vjerodostojno tumačenje pojedinih članaka, tj. da tim ljudima ne isplati ono što im pripada. Prelazimo na iduću točku.